Vladimir (HDZ)** Još ćemo jednu malu točkicu koja je vezana za ovaj set protukorupcijskoga zakonodavstva. - Konačni prijedlog Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala, hitni postupak, Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo i pravosuđe. Amandmane je podnio Odbor za pravosuđe. Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić će dodatno kratko obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. ovog zakona. Donošenjem Zakona o tržištu kapitala koji stupa na snagu 1. siječnja 2009. na sveobuhvatan i sustavni način uređeno područje tržišta kapitala uključujući uređivanje investicijskih usluga, društava i ostalih institucija tržišta kapitala te uređen i učinkovit nadzor nad cijelim sustavom. Kako je sveobuhvatna reforma kaznenog zakonodavstva predviđena za prvu polovicu slijedeće godine, a Zakon o tržištu kapitala stupa na snagu 1. siječnja, sa stupanjem na snagu navedenog Zakona o tržištu kapitala potrebno je uvesti i urediti kaznena djela protiv tržišta kapitala, što se ovim prijedlogom i postiže. Prijedlogom se zakona uređuju kaznena djela protiv tržišta kapitala i to. Pod jedan, kazneno djelo korištenja, otkrivanja i preporučivanja povlaštenih informacija. Pod dva, kazneno djelo manipulacije tržištem. Pod tri, kazneno djelo neovlašteno pružanje investicijskih usluga. I pod četiri, kazneno djelo neovlaštenog obavljanja poslova vezanog zastupnika. Težim se oblicima kaznenog djela smatra ako se ovim kaznenim djela protiv tržišta kapitala pribavi znatna materijalna korist ili prouzroči znatna materijalna šteta, odnosno težim se oblikom zlouporabe korištenja povlaštenih informacija smatra između ostalog ako se tim povlaštenim informacijama posluži osoba koja je istovremeno član uprave ili nadzornog odbora, odnosno posjeduje udjele ili dionice u društvu koje je izdavatelj financijskog instrumenta, za koje osoba iskoristi povlaštene informacije. Ono što se ovim prijedlogom zakona želi postići, a to je uvesti učinkovit instrumentarij za borbu protiv iskorištavanja povlaštenih tzv. insajderskih informacija i raznih oblika manipulacija tržištem kapitala, te uvodimo učinkovit instrumentarij za sprečavanje neovlaštenog pružanja investicijskih usluga i obavljanja poslova vezanog zastupnika na način da se propisuju kazne od novčanih kazni do kazni zatvora do 5 godina za teže oblike pojedinih kaznenih djela. Hvala lijepo. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Ministarstva financija, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Vrlo kratko. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala. Mislim da je uvodno bitno istaknuti dvije stvari. Dakle sam Zakon o tržištu kapitala donesen je i stupit će na snagu 1. siječnja 2009. godine. Tim zakonom je između ostalog utvrđeno ili uređeno područje i poslovanja osoba ovlaštenih za obavljanje poslova s financijskim instrumentima s jedne strane i s druge strane treba naglasiti da sam taj zakon, dakle Zakon o tržištu kapitala uvodi europske standarde i u pogledu zlouporabe tržišta. Uvođenjem tih standarda i otvorila se dakle jedno pitanje, pitanje kaznene odgovornosti za protupravna ponašanja jednih specifičnih kaznenih djela koja se upravo u toj sferi, dakle poslovanja pojavljuju i zbog toga je upravo trebalo propisati kaznena djela i sankcije za počinjenje te vrste, specifične vrste kaznenih djela da bi se u potpunosti reguliralo tržište kapitala u svim svojim segmentima i za one sudionike u procesima koji koji se pojavljuju u okviru tržišta kapitala, dakle kada dolazi do protupravnih radnji, kada dođe do počinjenja protuzakonitih radnji ili samih kaznenih djela. Ta kaznena djela su ovim kratkim zakonom, kao što je već iz uvodnog izlaganja i kazano. Ona su ne samo navedena, propisana, određene su sankcije. To su specifična kaznena djela i zbog toga se i nalaze u ovom posebnom zakonu, mada su bila i neka mišljenja da bi, s obzirom da se radi o katalogu kaznenih djela oni trebali biti i u kazneno materijalnom zakonu. Ali evo za poduprijeti je ovakvo rješenje, jer ovo rješenje odgovara konkretnim potrebama, dakle i vremenu u kojem idemo kako bi se na najbolji mogući način sankcionirala sva ona protupravna ponašanja onih sudionika u samom tržištu kapitala. Dakle, kad kad dođe do ostvarenja bića kaznenog djela koji su propisani ovim zakonom, a i u članku 2. ovog zakona je propisano da se na kaznena djela propisana ovim zakonom primjenjuju odredbe Kaznenog zakona. Bitno je napomenuti konkretno o kojim se to kaznenim djelima radi. Dakle, to su u prvom redu korištenje, otkrivanje i preporučivanje povlaštenih informacija. Zatim. Dakle, radi se o povlaštenim informacijama. Zatim manipulacija tržištem. Iza toga neovlašteno pružanje investicijskih usluga i neovlašteno obavljanje poslova vezanog zastupnika. Da se ne upuštamo u analizu svakog od ovog kaznenih djela iz samog naslova kaznenog djela vidimo o kojim se vrstama protupravnog postupanja radi i uistinu je potreba da se takva vrsta protupravnog ponašanja inkriminira, odnosno da se propiše posebno kazneno djelo sa sankcijom kako bi se počinitelji tih kaznenih djela na odgovarajući način dakle mogli i kazniti. Ali nije bitno samo kažnjavanje. Propisivanjem ovih kaznenih djela imamo taj prevenciju ili takav element da će, dakle točno precizno propisanim kaznenim odredbama, dakle što to u tom segmentu predstavlja kazneno ponašanje, što predstavlja kazneno djelo, zapravo sasvim sigurno i …/Govornik se ne razumije./… sve sudionike i moguće sudionike u tim procesima da ne čine takva protupravna ponašanja, odnosno da samim tim i ne čine kaznena djela. Shodno svemu navedenom iz svih ovih razloga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire donošenje ovih odredbi, a eto time smo prinuđeni i poduprijeti ovakav Prijedlog Zakona o kaznenim djela protiv tržišta kapitala s Konačnim prijedlogom zakona. Međutim, kao što za nas nisu sporne ove odredbe i kao što je za nas bilo sporno vrijeme kada se odlučuje, raspravlja o Kaznenom zakonu i o kaznenom postupku, za nas je ovdje malo zaista prijeporno zašto u isto vrijeme kad nadopunjujemo, mijenjamo Kazneni zakon paralelno s ovim donosimo, uvrštavamo, inkriminiramo čitav niz ponašanja koja čine gospodarska kaznena djela i koja nužno da se nađu u Kaznenom zakonu. To stvara određenu zbrku. S takvom jednom pojavom suočili smo se 90-tih godina kada smo imali čitav niz kaznenih djela razbacanih u pojedinim zakonima tako da je to teško bilo pratiti. Intencija je bila upravo da jedan Kazneni zakon objedini sva ponašanja koja su takve društvene opasnosti da se nađe u Kaznenom zakonu. Dakle, u isto vrijeme mijenjamo Kazneni zakon, a donosimo ovo. Možda u neko prijelazno razdoblje, ali pod hitno kao što smo čuli gospodina ministra da se spremaju jedne opsežnije izmjene Kaznenog zakona, onda je nužno da sve ove odredbe koje će se naći sada u ovom prijedlogu zakona, odnosno u takvom zakonu budu preseljene tamo gdje im je i mjesto u Kaznnenom zakonu u posebnoj glavi gospodarskih inkriminacija, kada žarko želim vjerovati da će se naći tamo i centralno kazneno djelo kazneno djelo zlouporabe povjerenja kao centralno gospodarsko kazneno djelo bez kojih borba protiv korupcije i organiziranog kriminala nije moguća. Pazite pružanje, davanje mita sve su to posljedice nečega čemu je prethodilo, a to je gospodarski kriminalitet. Gospodarski kriminalitet bez mita i korupcije nije moguće gotovo učiniti. Ako se on i čini onda je to on niže društvene opasnosti. Objekt zaštite kod ovih kaznenih djela je tržište kapitala. Dobro je da se sloboda tržišta štitit. Dakle objekt zaštite je tržište kapitala. Pa zar nije onda tim prije objekt zaštite kod centralnog kaznenog djela, a to je zaštita svih vjerovnika dakle kao osoba pa makar bile one i država, tu je i najčišće država oštećena, ali i svi ostali vjerovnici, dobavljači, pa onda i radnici. Zar oni nisu predmet naše brige? Zar ne dopustiva nemoralna ponašanja koji osiromašuju i državu i vjerovnike i u konačnici radnike, zar to nije predmet naše brige i djela takve društvene opasnosti da ne mogu naći svoje mjesto u Kaznenom zakonu. Pa to ostaje začudno. Pa to je ono što možemo inkriminirati ovo i ono, ali mi ne možemo biti vjerodostojni ni vi kao predlagači, ni mi kao Hrvatski sabor, ako takva ponašanja ne nađu svoje mjesto u Kaznenom zakonu. Zato još jedanput apeliram, da ovo ovakva ponašanja moraju se naći u Kaznenom zakonu. Jednako tako kao neisplata plaća radniku. To je nešto što osiromašuje radnika, što neosnovano bogati poslodavca takvog. Zamislite poslodavca koji ošteti drugu pravnu osobu. Cijeli mehanizam se ustremljuje protiv takvog ponašanja, ali je radnik očito jedna roba koja nema zaštitu. Pa mi više štitimo tu robu u određenim magazinima, nego što štitimo radnika. A u Ustavu imamo zagarantiranu plaću radnika kao dostojanstvo njegove osobe i njegove obitelji. I socijalna smo država. Dakle, više štitimo neke predmete, neke imaginacije, nego osobu, radnika koji je stvaralac svih dobara. Nešto konkretnije evo i o pojedinim odredbama. Korištenje i otkrivanje i preporučivanje povlaštenih formacija to je ozbiljno kazneno djelo, ozbiljno društveno ponašanje i treba se naći ovdje u kaznenim inkriminacijama. Međutim, zapriječiti kaznu novčanu ili kaznu zatvora do jedne godine ne stvara ozbiljnost ovog kaznenog djela. Gotovo da upućuje da je to nekakvo bagatelno prekršajno djelo. Pazite do jedne godine smatraju se čak i do tri godine bagatelna kaznena djela. Sudi sudac pojedinac. Kao nešto slučajno. Do jedne godine minimum ovdje treba biti zapriječena kazna od tri godine. jer sama priroda tog kaznenog djela ukazuje na ozbiljnost na ozbiljnost kršenja toga prava, zaštite odnosno tog objekta zaštite tržišnog kapitala. Dakle, ako se sa takvim ponašanjem drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi prouzročila šteta, a nekome pogodovala raspolagat će povlaštenom informacijom. Tko to može raditi? Tko radi to? Ovo su politička kaznena djela, politička korupcija. Dakle, iz samog sustava dolaze takve informacije. Ja mislim da bi mi pogotovo u takvoj jednoj najavljenoj borbi evo mi u klubu SDP-a držimo da je kazneno djelo, da je zapriječena kazna do jedne godine zaista nedovoljna, jer nema one takve društvene osude, niti takvog prijekora kakvo bi to djelo trebalo iziskivati. A kada to još prevedemo na našu sudsku praksu, kada vidi suci u pravilu gdje je zapriječena kazna do 3 godine, a čak i veća u pravilu izriču uvjetne osude. Dakle, ovdje ćemo imati neku blagu kaznu. Kada je do jedne godine možda tek često i opomenu. Dakle takve mjere se izriču jer tu dolazi do primjene općeg dijela Kaznenog zakona i onda nismo postigli pravu svrhu kažnjavanja. I bit ćemo onda neozbiljni. Dakle, ovo je ozbiljni propust. Isto tako ovdje vidimo na tragu smo ponovo nečega što ponovo povezujem sa tom gospodarskom glavnom inkriminacijom zlouporabom povjerenja da bi odgovarali za sva ta djela i nedjela članstvo upravnih, upravljačkih tijela i nadzorna tijela evo ovdje vidimo kada se radi to na štetu tržišta gdje je objekt sloboda tržišta onda se ipak ustanovljuje kaznena odgovornost za te članove. sazrijeva, sazrijeva konačno ideja da smo ušli u tržišno gospodarenje i da dosadašnje gospodarske inkriminacije nisu adekvatne da odgovore na takav vid ponašanja odnosno na razne zlouporabe koje se mogu dogoditi. Jednako tako možemo reći i za ovako i za kazneno djelo manipulacije tržištem ali mislim ovdje je već bolje razrađena i kaznena sankcija dakle koja je adekvatna isto tako i kod kaznenog djela neovlaštenog pružanja investicijskih usluga i obavljanje poslova vezanog zastupnika. S obzirom da su ovo kaznena djela iz gospodarskog kriminaliteta koji nam je tako deficitaran u našem kaznenom zakonodavstvu Klub SDP-a će poduprijeti donošenje ovakvog zakona ali evo napominjemo da se što prije to nađe i u Kaznenom zakonu gdje mu je i mjesto. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici samo kratko. Dakle prije svega hvala na ovim komentarima i sugestijama. Svakako će se uzeti u razmatranje. Ja bih samo evo završno rekao Dakle, podneseni amandmani Odbora za pravosuđe su u svakom slučaju prihvatljivi i Vlada ih prihvaća. Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu i ovu točku dnevnog reda. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,00 sati zakoni o zdravstvenoj zaštiti, obvezatnom zdravstvenom osiguranju, dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i još neki zakoni kao recimo točka 11., 12., i porezne zakone, o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima, Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode, pa onda još tamo malo ima nešto oko korištenja energije, o tržištu plina, sve to sutra. A što ne